raspraviti - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Predlagatelj je Vlada. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli mjerodavni zainteresirani odbori.

se prijedlogom izmjena održanog proračuna predlaže povećanje deficita normalno da su i potrebe za zaduživanjem za financiranje financiranje tog deficita veće. Pa predlažemo dakle da se Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske u članku 26. stavak 1. iznos od 15 milijardi 344 milijuna 114 tisuća i 607 kuna

729 kuna. Isto tako, u članku 3. stavak 3. da se jamstvena pričuva sa 267 milijuna poveća na 667 milijuna. To je ono o čemu smo govorili i na početku, jedan dio jamstava koja su dobila hrvatska brodogradilišta od Vlade Republike Hrvatske su aktivirana i mi smo ih morali podmiriti u prvih 7 mjeseci ove godine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Da li odbori imaju namjeru? Nemaju. Otvaram raspravu.

Konačni prijedlog zakona o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima dužnosnika u Hrvatskom saboru, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu itd. Vidimo se u 9,30.